Prelazimo na – - Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Armenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čitanje, P.Z. br. 462 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija, gospodin Ivica Mladineo. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred nama je Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Armenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak. Izaslanstva Republike Hrvatske i Republike Armenije sastali su se u dva kruga i to u prvom krugu u Zagrebu u svibnju 2006. godine, i u Armeniji u ožujku 2007. godine. Prilikom sklapanja ovog ugovora primijenili …/Govornik se ne razumije./… modeli ugovor o organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj

Žele li izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu. U ime HDZ-a, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvaća Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Armenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak. Republika Hrvatska je od svog osamostaljenja sklopila 45 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a pregovori za sklapanje novih ugovora s nizom država su u tijeku. Potpisivanje ugovora između Republike Hrvatske i Republike Armenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak nužan je zbog svih aktivnosti koje Republika Hrvatska poduzima glede povećanja stupnja međusobne gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Republike Armenije. Naime, armenska strana je u bilateralnim susretima pokazala poseban interes za infrastrukturne projekte koje bi hrvatske tvrtke mogle izvesti u Armeniji, posebice se to odnosi na izgradnju cesta. Zanimanje je isto tako iskazano i za prenošenje hrvatskog …/Govornica se ne razumije./… u razvoju armenskog turizma, te za suradnju u području prehrambene, farmaceutske i vojne industrije. Ovom prilikom važno je naglasiti da je između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije trenutno u procesu usuglašavanja pet ugovora. Neki od njih su ugovor o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji, te ugovor o poticanju i zaštiti ulaganja. Početkom rujna ove godine u Zagrebu je održan hrvatsko-armenski gospodarski forum gdje je posebno naglašena važnost uspostave i razvijanja gospodarskih veza između dviju zemalja. Važno je reći i da je robna razmjena između Hrvatske i Armenije prošle godine bila nešto manja od milijun dolara. Hrvatska je u Armeniju izvozila prehrambene proizvode, lijekove, tekstilne proizvode, a ove godine turbo mlazne motore i proizvode od od željeza, dok se najviše uvozi kamen i obrađeni kamen, te odjevni proizvodi. Ovim se zakonom uređuju načini izbjegavanja dvostrukog oporezivanja dohotka i dobiti. U članku 4. ugovora navedena je definicija rezidenta, pomoću koje se izbjegava dvostruko oporezivanje hrvatskih rezidenata. Porezi na koje se primjenjuje ovaj ugovor u Hrvatskoj su posebno porez na dobit, porez na dohodak, te prirez na porez na dohodak, i svaki drugi dodatak koji se ubire na jedan od navedenih poreza. U Armeniji su to porez na dobit, te porez na dohodak. Ugovorom se hrvatskim građevinskim i sličnim poduzećima omogućuje da ne plaćaju porez na dobit u Republici Armeniji, ako ti radovi traju kraće od 6 mjeseci. Oporezivanje dobiti od poslovanja vrši država …/Govornica se ne razumije./… rezidentnosti društva, osim u slučajevima postojanja stalne poslovne jedinice. Nadalje, omogućit će se hrvatskim zrakoplovnim i pomorskim društvima koja obavljaju prijevoz robe ili putnika između Republike Hrvatske i Republike Armenije plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Republici Hrvatskoj. Ugovorom se nadalje snižavaju stope za pasivni dohodak u odnosu na postojeće stope propisane domaćim zakonima, tako da se dividende oporezuju stopom od 10%, kao i kamate, dok se autorske kamate oporezuju sa stopom od 5%. Propisani su i načini otklanjanja dvostrukog oporezivanja kao i jednako postupanje sa društvima država ugovornica u raznim poreznim situacijama. Postupak zajedničkog dogovaranja predstavlja mogućnost da se o svakom problemu dvostrukog oporezivanja države direktno dogovaraju, što pridonosi ubrzavanju rješavanja problema, a članak o razmjeni obavijesti predstavlja efikasno sredstvo u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Suradnja između Hrvatske i Armenije je moguća u različitim gospodarskim granama, od informacijske tehnologije kojoj se u Armeniji osobito pridaje značenje pa do kemijske i farmaceutske industrije, poljoprivrede, graditeljstva, tekstilne industrije te infrastrukturnih radova i to u gradnji auto cesta željeznica, te nuklearnih centrala. Sklapanje ovakvih međusobnih državnih ugovora intenzivira olakšava i potiče gospodarsku suradnju između dviju država. Upravo zato Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Armenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak. Hvala. Hvala. U ime Kluba HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je jedan standardni model ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja po modelu kojeg nam je predložila organizacija za ekonomsku suradnju odnosno Ujedinjeni narodi i često imamo kolegice i kolege ovakve ugovore na našoj klupi, Klub Hrvatske narodne stranke je upozorio u nekoliko navrata da bi vas molili da osim ove stereotipije dobijemo i jedan mali dodatak za koji smatramo da bi zaista pomogao u raspravi o ovakvim prijedlozima zakona. Naime, što smo tražili, ponovit ću po ne znam koji put. Tražili smo da se vidi što u biti realno znače ovakvi ugovori. Nas zanima, kada se radi o određenoj zemlji da vidimo kolika je gospodarska suradnja sa tom državom, u ovom slučaju Armenijom. Koje tvrtke posluju sa Armenijom, na kojim poslovima rade te tvrtke, koliki je robni promet, uvoz, izvoz Hrvatska – Armenija, koji su mogući potencijali buduće gospodarske suradnje, odnosno na koja područja proširiti na tu gospodarsku suradnju, koliko državni tajniče naših građana tamo živi i radi, koliko njihovih državljana u nas živi i radi, to su podaci koji bi nam sigurno pomogli da vidimo u biti kakva je bilateralna suradnja sa državom za koju vi predlažete i Vlada predlaže da u biti prihvatimo ovakav jedan sporazum. Mislim da bi to trebala biti vaša obaveza, mi vas zaista po ne znam koji put molimo da u tom pravcu nam pripremite svaki put dodatak, ili da nam barem u onom uvodnom dijelu osim onih četiri riječi koje ste rekli to kažete. Ne da mi saborski zastupnici jedan od drugih se raspitujemo u biti o čemu se konkretno radi. Također bi vas molili da nam odgovorite zašto hitni postupak, godinama nismo potpisivali takav ugovor, ugovor, sada odjednom hitni postupak. DA li je Armenija ratificirala ovaj ugovor pa se sada nama žuri da jasno ne bi bilo nepristojno da oni nas duže vremena čekaju, to nas također obavijestite. Dalje, čini nam se da iako je normalno da se ide sa copy – paste tehnologijom obzirom da se radi o standardnim ugovorima, čini mi se da ponekad malo pretjerujemo u toj tehnologiji pa ću vam pročitati jednu rečenicu: „Također će se omogućiti Hrvatskim zrakoplovnim i pomorskim društvima koji obavljaju prijevoz robe ili putnike između Republike Hrvatske i Republike Armenije plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Republici Hrvatskoj“. Armenija znamo nije pomorska zemlja, Armenija nema čak ni mogućnost za putem neke rijeke dođemo do nje iz Crnoga mora, pretpostavljam da se misli na integrirani prijevoz zemljom i pomorskim putem, pa bi bilo dobro da znamo o kakvim se to kombiniranim oblicima prijevoza radi, koje su naše pomorske tvrtke u to uključene u segmentu jasno onog pomorskog, do koje luke oni dolaze, pa iz koje luke onda prevoze kopnenim putem do Armenije, tu našu robu ili te svjetske robe itd. Dakle, čini nam se da smo tu napravili nekoliko grubih propusta a ne obrazloživši našim saborskim zastupnicima o čemu se stvarno radi. Hvala vam lijepo. Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba SDP-a gospodin zastupnik Davor Bernardić, izvolite. Dobar dan poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi kolegice i kolege. Potvrđivanje Ugovora o dvostrukom oporezivanju Republike Hrvatske sa Armenijom jedan je u nizu ugovora koji je svakako nužan s bilo kojom zemljom s kojom imamo pa makar i kapilarnu gospodarsku suradnju, jedna od tih zemalja je sigurno Armenija, možda u budućnosti te stvari budu na višoj robno-novčanoj razmjeni. NO, međutim, ono što se treba reći kada se govori o opterećenjima, posebno poreznim opterećenjima, porezu na dohodak prije svega koji je prije svega opterećenje na rad, onda treba reći to da Europska unija pred sebe postavlja unificiranje poreznog sustava kao jedan od temeljnih izazova, jer bez jedinstvenosti porezne politike nema i jednostavnosti poslovanja na teritoriju, na području Europske unije, a pogotovo tamo gdje je robna razmjena najveća između zemalja članica. Također ono što zabrinjava i što brine iz godine u godinu i Hrvatske građane je porezno opterećenje na plaće, odnosno porezno opterećenje rada. Citirat ću što je rekao Đuro Popijač 2009. godine, rekao je da poslodavci već godinama zahtijevaju smanjenje visokih davanja državi čime bi se povećalo zadovoljstvo radnika i konkurentnost. Naime, po studiji svjetske banke iz 2009. godine pokazuje se da je dugoročni rast životnog standarda, u Hrvatskoj upitan ako se ne poduzmu važne reforme, tržišta rada i javnog sektora, a ono što treba reći da je studija KPMG-a u prosjeku stavila znači, Hrvatsku u 2009. godini stavila u svjetski vrh po poreznom opterećenju za relativno visoke plaće. Mi smo tu svjetski doprvaci odmah iza Slovenije. Ono što također zabrinjava je i to da možemo promatrati par stvari koje dodatno opterećuju Hrvatske građane, a to je da za pojedinca bez djece i stopom poreza od 10% pri minimalnoj bruto plaći od 2814 kuna, porezni klin iznosi 34%, to je ukupno porezno opterećenje, povećava se na 42% za 7700 kuna, a za dvostruku prosječnu bruto plaću doseže 49% nakon čeka raste sve do 58% za relativno visoke plaće. Hrvatska ima, među zemljama u regiji a pogotovo tranzicijskim zemljama jednu od najvećih poreznih opterećenja rada što je definitivno loše za gospodarski rast i za konkurentnost. Evo tako npr. je kod nas porezni klin ukupno porezno opterećenje veće nego u Slovačkoj koja se brže razvija i u Poljskoj koja se brže razvija i to za par postotaka. Ono što treba napomenuti kada se govori o poreznom opterećenju rada kao jednom od najbitnijih poreznih opterećenja da je također nama stopa poreza za zdravstveno osiguranje jedno od najviših u Europi. I treba razmišljati u smjeru i treba napraviti nužne reforme koje su ne samo reforme javne uprave, nego rasterećenja rada. Dvije stvari su ključne, treba porezno rasteretiti rad i treba oporezivati imovinu. Jer imobilizirana imovina ne služi ničemu i ona je ta koja može generirati gospodarski rast ukoliko se porezno optereti ukoliko se to porezno opterećenje pravilno usmjeri. Neprihvatljivo je da netko ima tri vikendice, a da na tri vikendice ne plaća veliki porez. Neprihvatljivo je da netko ima građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište koje drži u špekulativne svrhe, a da se na tom zemljištu ništa ne događa, da to zemljište ne razvija prostor i da to zemljište ne stvara nova radna mjesta. Nužna je promjena poreznog sustava u Republici Hrvatskoj, treba smanjiti namete na rad, treba povećati poreze na imovinu. Hvala lijepa. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja sam malo prije pitao jesam li ja promašio temu ili s obzirom na izlaganje mog prethodnog kolegu i nije spomenuo ime Armenija, ali točka Armenija je i sporazum u tijeku. Jel tako? A jesi, dobro. Pa sam rekao, da nismo slučajno o proračunu počeli, ne znam, ali prije vremena bi bilo. Kolegice i kolege zastupnici, evo pred nama je Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Armenije itd. da ne trošim dragocjeno vrijeme. Svakako da će klub HDSSB-a podržati ovaj prijedlog zakona. Ali kako je netko primijetio, čini mi se gospodin Dorić i dalje dobivamo materijale na jedan te isti kalup, na jedan te isti način pisane, pa onda i ovako pomorske sveze sa zemljom zemljom koja nema more je malo čudna formulacija u ovim materijalima. Nadalje, u svakom slučaju trebalo bi prilikom ovakvih prijedloga zakona jedan kratki siže o zemlji s kojom potpisujemo ugovor. Jer ja vjerujem da mnogi, a ne bih htio nekoga uvrijediti i ovdje možda ne razlikuju Armeniju i Azerbejdžan itd. ali o tome ne bih htio ulaziti, da ne bih nikoga povrijedio niti imam dokaze za to. Prijedlog zakona se stavlja u u Sabor po hitnom postupku, iako ovdje u članku 1. na stranici 3 piše da je ugovor potpisan u Erevanu dana 22. svibnja 2009. godine, dakle više od pola godine. Pa mi nije jasno da je taj hitni postupak, iako bi od tada mogli valjda 100 puta taj taj prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora, potvrditi ovdje jel mislim da neće imati nitko ništa protiv, jer čini mi se da je uz ono što smo već rekli zaista prilično koncizno, prilično jasno nabrojeno sve ono na što se odnosi ovaj prijedlog ugovora između Republike Hrvatske i Republike Armenije. Pa eto kada već nismo o Armeniji napisali niti jedne riječi, moramo reći da su Armenci jedan od najstarijih naroda Europe gotovo na granici sa Azijom, da su stari kršćanski narod, počevši od biblijskog Noe i brda Ararad planine pa na dalje. Samo toliko. Ne bi bilo loše da u ovakvim prijedlozima zakona ipak ponešto napišemo i ne samo o ovim povijesnim činjenicama, nego li i o gospodarskom stanju kulture, športa i svih ostalih pogleda na armensko društvo Armensku državu, političku situaciji itd. ne samo u Armeniji nego i u okolici, odnosno u okolini te relativno male države na krajnjem jugoistoku Europskog kontinenta. Dakle, kada se čita ovaj prijedlog ugovora, onda se vidi na što se on primjenjuje, a zaista je na ovom što sam pogledao i pročitao ovaj se odnosi na zaista sveobuhvatan u svim oblastima, dakle radi radi se i o porezima, o dohotku na nekretnine, o dobiti od poslovanja, o međunarodnom prometu, o povezanim društvima, dividendama, kamatama, nakladama čak i za autorska prava, dobit od otuđenja imovine, dohodak od nesamostalnog rada, naknada članovima uprava, o umjetnicima, sportašima, mirovinama, državnim studentima ili razmjeni studenata, profesora itd. Dakle, sve to stoji, sve to je, ali sam i ja i HDSSB zato da ipak jednu popratnicu u jednom i općem i užem smislu o državi i evo sada imamo uskoro i čini mi se Indonezija i prijedlog ugovora Zakona o potvrđivanju ugovora sa Indonezijom doći doći na stolove, pa evo uz onih 45 zemalja o kojima je govorila kolegica iz HDZ-a s kojima je već sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, mislim da bi ubuduće jedan prijedlog bio da se u smislu i pridružujem se gospodinu Doriću da dobijemo jednu informaciju o zemlji s kojom se potpisuje ovakav ugovor. A ovaj postupak hitnosti je zaista malo čudan, jer je ugovor potpisan u Erevanu prije ravno 6 i više mjeseci. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno, državni tajnik Ivica Mladineo. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo samo da kažem, robna razmjena sa Armenijom je vrlo mala. Prošle godine bila je oko milijun dolara. A zbog čega po hitnom postupku? Prije sam isto napomenuo, kako se ovi međunarodni ugovori u pravilu se ne može mijenjati i dopunjavati tekst međunarodnog ugovora. Znači ne možemo ga mijenjati zbog toga. Kao i prije svaki puta predlaže se da se objedini prvo i drugo čitanje. Jer govorim vam ovdje nema promjena teksta, a to ćemo vidjeti kada dođe ova treća točka. Bilo koja izmjena je, moramo mijenjati ugovore. Hvala Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Za gospodina iz Vlade Republike Hrvatske. Naime, ne radi se o izmjeni ugovora ako se to odnosi na ono što sam govorio ja i gospodin Dorić nego se radi o jednom malom prilogu našem hrvatskom kojim se može objasniti, pojasniti o toj državi s kojom potpisujemo ugovor. Jasno da stoji isti koji je potpisan u Erevanu ovoga puta. Ali kažem, u jednom malom privitku u kojem bi pisalo malo objasnilo se o državi Armeniji, Indoneziji ili bilo kojoj drugoj državi. Toliko. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti. Hvala.